Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 22. Предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов чл. 23: „Чл. 23. Комисията по превенция и противодействие на корупцията: 1. на всяко тримесечие изисква доклад от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и провежда изслушвания на председателя и членовете ѝ; при сигнал за корупция или установени данни за корупция сезира компетентните органи; 3. извършва анализ и оценка на дейността на органите, осъществяващи държавната политика за борба с корупцията, и изготвя обобщени доклади;

Моля да гласуваме предложението и становището на Временната комисия.

чл. 23 има предложение от народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 24: „Чл. 24. (1) Подкомисията за контрол на публичните средства разглежда: 1. консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор по чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор становището на Сметната палата; 2. годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и становището на Сметната палата; 3. доклада за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Сметната палата по чл. 20, ал. 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 4. отчети за изпълнението на определени бюджети и програми, съставени от първостепенните разпоредители с бюджет по искане на председателя на Комисията по бюджет и финанси в срокове, определени в искането. (2) В заседанията на подкомисията участват първостепенният разпоредител, председателят на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица по покана на председателя на подкомисията. (3) След обсъждането на

чл. 25 има предложение от народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Атанас Славов и Иван Димитров. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 26: „Чл. 26. (1) Постоянните Постоянните комисии разглеждат законопроекти, годишната програма по чл. 115, проекти за решения, декларации и обръщения и други предложения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях. (2) Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите. (3) Постоянните комисии, в съответствие със своя предмет на дейност, наблюдават степента на усвояване и целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете фондовете и програмите на Европейския съюз, като предоставят информацията на подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. (4) Постоянните комисии, в съответствие със своя предмет на дейност, наблюдават за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата от държавния бюджет, като предоставят получената информация на подкомисията за контрол на публичните средства, както и на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. (5) За осъществяване на задълженията си по предходните алинеи постоянните комисии, освен възможността да привличат експерти в съответната сфера, могат да искат изслушване на съответния ресорен министър по конкретни въпроси.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Председател, колеги! Обръщам Ви внимание на предложението, направено от народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов, е за отпадане на ал. 2 от чл. 25. Член 25 гласи: „Законопроектите се разглеждат на първо гласуване след провеждането на публично обсъждане от водещата комисия и публикуването на доклад с резултатите от него на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. Докладът се публикува в тридневен срок от провеждане на обсъждането.“ Аз помня в 45-ото и 46-ото народно събрание бурните дебати, когато обсъждахме Правилника и когато се правиха промените. Това беше един от основните доводи на всички, които декларираха, че искат промяна на работата на Народното събрание, а именно опитаха се да ни убедят и убедиха всички останали народни представители, които не бяха запознати със смисъла на тази алинея, че за да има публичност и прозрачност при обсъждане на внесените законопроекти, трябва да има обществено обсъждане, което водещата комисия да е длъжна да проведе,

или отпада желанието на мнозинството да се гледа текстът на първо четене в комисията, след като има оповестен доклад за отношението на граждански организации и граждани, или пък се опитваме да продължим промяната, без гражданите да участват в нея. Всяка една от тези хипотези за мен е неприемлива. Предлагам текстът да остане във вида, в който е в момента в чл. 25. Има още едно предложение, което е от колегите Атанас Славов и Иван Димитров, то е за отмяна на ал. 2 и преместването ѝ в чл. 76, там, където може би е систематичното място на този текст. За голямо мое учудване обаче той не е подкрепен от Комисията. Тоест, ако сега премахнем ал. 2 и ако в чл. 76 тя не получи одобрение на мнозинството, означава, че мнозинството – управляващо или не в в момента в това Народно събрание, ще се откаже от обществените обсъждания, за които толкова много се вика, кряка и се седя до 12, до 11 и не помня до колко часа. Може би тези, които са били в предходните две Народни събрания, знаят. И в тази връзка искам да Ви припомня нещо. В предходното Народно събрание госпожа Мая Манолова, като представител на шумно прокламирана гражданска организация, участник в тогавашното мнозинство, направи всичко възможно да има достатъчно публични обществени обсъждания и беше първият народен представител, който наруши този принцип в собствената си комисия. Тя реши, че е много по-лесно заедно с първото заседание на Комисията, когато се гласува законопроектът, някак си да се пише, че е минало и общественото обсъждане, каквато всъщност е и поправката по чл. 73, която госпожа Митева предлага. Тоест предлага ни се да няма предварително обществено обсъждане, да няма задължението за провеждане на предварително обсъждане от водещата комисия и доклад от това обсъждане преди да се гледа и обсъди на първо четене в комисията конкретно решение, декларация и законопроект. Смятам, че това противоречи на предварително обявените намерения да бъдем публични, да правим нещата прозрачно за гражданите и да има истинска промяна. Защото аз искам да има промяна и тя да е към по-добро. В противен случай се връщаме наистина някъде, където където уж Вие не искате да бъдете, където уж не искаме да бъдем като общество. Предлагам Ви да преосмислите това предложение, да го оттеглите и да остане текстът в редакцията, която е по съществуващия Правилник, тоест да няма отпадане на ал. 2. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Кирова. Заповядайте, господин Ананиев, за реплика. ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Благодаря, госпожо Председател. Ще спестя на госпожа Митева излизането. Госпожо Кирова, говорете си с Вашите колеги от Комисията. Това вчера го обсъдихме.

Докато в чл. 30 текстът дава възможност на граждани да присъстват. Те са поканени от народни представители. Може и да не поканим такива, може и да не присъстват. Алинея 2 има своя смисъл. Смисълът е да има публично обсъждане и да могат да присъстват всички онези, които смятат, че са заинтересовани, и докладът от това обсъждане да бъде

Уважаеми колеги, мислех да не взимам думата, но няма как. Наистина тези обсъждания ги въведохме още в 45-ото народно събрание. За съжаление, може би не ги доогледахме много добре. Признаваме си го сега. Имаме смелостта да го направим. Смисълът на обсъжданията е, когато те се произведат, да се обобщят всички становища от тях. Законопроектите съответно, тъй като става дума само за законопроекти – не се отнася нито за декларации, нито за решения на Народното събрание – след това да бъдат коригирани и евентуално внесени след вземане вземане на съответните бележки от обществените обсъждания. Такива обществени обсъждания се правят за всички законопроекти на Министерския съвет, така че тук няма никаква необходимост това да се извършва втори път в Народното събрание. Имаше смисъл евентуално само за законопроектите на народните представители, но тук се поставя въпросът: ако на това обществено обсъждане то е отрицателно и има отрицателни становища, кой ще го обобщи? Законопроектът може ли да бъде внесен въобще и защо е внесен от народния представител, и след това той длъжен ли е да отрази бележките от общественото обсъждане, да си коригира законопроекта и да го внесе така? Това е смисълът на общественото обсъждане. В същото време имаме конституционна разпоредба и не можем да възпрепятстваме да възпрепятстваме законодателната инициатива на народния представител, и да го ограничаваме от това какво той да внесе в Народното събрание. Затова, тъй като и в 46-ото народно събрание се сблъскахме с този текст и се оказа, че ние правим по две обсъждания на законопроект на различни заседания общо взето с един и същи кръг лица, решихме да предложим промяна, като предлагаме общественото обсъждане да бъде заедно с първото гласуване, тъй като законопроектите след постъпването им и разпределението от председателя на Народното събрание – всеки има достъп до тях на интернет страницата на Народното събрание, всички заинтересовани лица могат да дадат своите становища. Изрично сме предвидили срок, който председателят на водещата комисия да дава на тези организации. След това на първо гласуване законът може да се гледа, след като този срок е изтекъл, след като тези становища са постъпили, ако има такива в указания срок, и след като всички тези заинтересовани организации, които са дали своите становища, са поканени на заседанието на комисията. Тоест, без да са изпълнени тези условия, няма как да се проведе първото обсъждане на законопроекта. Отделно, естествено, може и всеки друг да поиска отново да присъства – дори да не е взел отношение по законопроекта да присъства също на заседанието. Тоест то е открито. Добавяме даже, че докладът вече на комисията за първо гласуване съдържа резултатите от това обсъждане плюс оценката за съответствие на закона със Закона за нормативните актове и Указа за прилагане на Закона за нормативните актове, за да е ясно дали този закон трябва да продължи, или трябва да бъде спрян още на първо гласуване от председателя на водещата комисия с връщане на вносителите те да си поправят законопроекта. гаранции са дадени. Процедурата вече е изчистена и смятам, че това ще е по-работещият механизъм от това, което беше предвидено досега и самите ние в Комисията се чудихме как да я прилагаме. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, госпожо Митева. Реплики има ли? Заповядайте,

Аз съм съгласна с госпожа Митева, че това е обсъждано вече и се водиха разговори в 46-ото народно събрание, когато променихме шумно приетия Правилник в 45-ото и се оказа, че сме сгрешили. Оказа се, че сме сгрешили в 45 ото народно събрание. Простете ми, ако не се доверя изцяло на този вид експертиза. Да, това се отнася само за законопроектите, внесени от народните представители. Но Вие смятате ли, че отрицателното становище от обществено обсъждане е достатъчно условие, за да не бъде внесен законопроектът? Ние не говорим за парламент, който ще работи само лобистки поправки или ще прави популистични закони. Нашата отговорност е да чуем мнението на обществото. Дали ще се съобразим с него, зависи от начина, по който гласуваме, и от това дали имаме смелостта да кажем: „Не, не сме съгласни! Вие грешите, ние управляваме, ние поемаме отговорност.“ Така че не виждам какво противоречие има. Мисля, че именно за тези закони и законопроекти, които някой пише на коляно и решава, че е голям законотворец и не минават през експертизата на министерствата, защото знаете какво се случва със законопроектите, написани от от голяма част от народните представители, и каква е понякога целта им. Мисля, че ще се избегне както лобизъм, така и съвсем простичко ще има възможност да избягаме от общия популизъм – да правим само неща, които се харесват и аплодират от публиката, но не дават добър резултат в управлението на държавата. Настоявам да остане този член, но разбира се, залата решава. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, госпожо Кирова. Други реплики? Госпожо Захариева.

кой предлага. Въпросът е, че ние от много силната амбиция в предишните парламенти не само да правим обществено обсъждане преди първо четене и гласуването в комисията, както госпожа Кирова обясни, тогава имахме и друга амбиция и дори бяхме предложили такива неща. А това е всеки народен представител, който е вносител, да декларира кой е работил този законопроект, каква експертиза е ползвал, дали не е ползвал компании, в чийто интерес всъщност се предлага законопроектът. Ние го ограничихме до едно обществено обсъждане, за да чуем експертите, за да чуем обществото, за да чуем заинтересованите страни. Сега свеждаме това обществено обсъждане просто като част от доклада на комисията за първо четене. Очевидно е, че разбира се, Вие ще решите, но може би като стигнем до чл. 73, ал. 10, която Вие предлагате, да помислим все пак дали да не разделим двата доклада. Първо да бъде докладът в тридневен срок публикуван, както е в момента в чл. 25, ал. 2. В крайна сметка, уважаеми колеги, въпреки декларирането на много места в този правилник, като стигнем нататък ще Ви ги посоча, всъщност ние от прозрачност, от контрол, връщане на парламентаризма, като че ли отстъпваме и оттам, където сме били на предишните два парламента и на по-предишните парламенти. 20, ал. 3, ще се върна назад, ние не взехме думата. Не знам Христо Гаджев защо не взе. Беше предложил да се публикува отчет на председателите на комисиите за разходите на комисията. Това не се прие от Вас. Всичките предложения, които се правят, са в обратната посока от това, което декларирате в този правилник.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Митева, в голяма част съм съгласен, но не във всичко, което казвате. Просто трябва да си го кажем в прав текст, че всъщност се връща гласуване две в едно – обществено обсъждане и първо четене наведнъж. Тоест всичките заявки за провеждане на обществено обсъждане, които имахме в 45-ото и 46-ото народно събрание, отиват в историята. Някои хора, между другото, направиха политическа кариера, дори влезнаха в тази зала с обещания за повече прозрачност, повече публичен контрол над работата на Народното събрание и над депутатите и в крайна сметка същите тези хора в момента предлагат това да отпадне. Така че вместо да вървим на по-голяма прозрачност и на по голям обществен контрол, реално се връщаме на добрата стара практика – всичко да минава на едно гласуване в първо четене. Разбирам, че като управляващи това ще Ви е по-лесно,

съм съгласна, че това е отстъпление и връщане назад, защото мисля, че и в чл. 30, и в чл. 73 предвидихме достатъчно механизми, които задължават председателите на комисиите да изискват становища от всички заинтересовани, включително ясни срокове, включително задължително изискване на становище по депутатските законопроекти от Министерския съвет и съответните ресорни министри. Това нещо го нямаше доскоро. При спазване на всички тези разпоредби, мисля, че и ако докладът наистина се прави така, както предвиждаме сега в чл. 73, в чл. 73, по съвсем друг начин ще изглеждат и докладите, и работата на парламентарните комисии на парламента. Не смятам, че това е ограничаване на прозрачността, напротив – прозрачността и в 45-ия, и в 46-ия парламент, и сега с този правилник я отваряме все повече и повече. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Само обръщам внимание, че има направено предложение от народния представител Андрей Гюров и група народни представители в чл. 25, нов чл. 26, да се добави и ал. 6, която не е докладвана от Проекта, който Комисията предлага. Така че моля да гласуваме да бъде добавена ал.

Първо, мисля, че трябва да поздравим госпожа Кирова, че обърна внимание на този въпрос и на този текст, както и Комисията, че е разсъждавала по него, защото става дума ни по-малко, ни повече за най-важната дейност на едно Народно събрание, а именно приемането на законопроекти. Факт е обаче, че тази разпоредба, този член не третира този въпрос. Той третира какво правят постоянните комисии. Внасяне, обсъждане и гласуване на законопроекти е в следваща глава. Но той беше поставен тук преди две народни събрания по една много важна причина – да се спре порочна, бих я нарекъл, практика на законодателстване. И трябва да си дадем сметка от какво идваше тя. Тук не е въпрос към опозицията, а въпрос към нашето ново мнозинство. Тя идваше от два факта. Единият беше, че неразбирателствата на сложната коалиция, която управляваше тогава в Министерския съвет, често се прекарваха през народни представители, които носеха нещо, което не може да мине на съгласувателните процедури, които изисква онази процедура. И това е урок. Вторият урок е по-деликатният – лобистки текстове, които се прокарваха набързо, за да не се даде време да се види, че те всъщност не защитават обществен, а частен интерес. Тук става дума за време, уважаеми дами и господа народни представители. Това обществено обсъждане имаше за цел, от една страна, да уравновеси двете процедури – законопроект, готвен от Министерския съвет, спрямо законопроект, готвен от народни представители, и от друга страна, да даде време в Народното събрание едно нещо да отлежи, да се обсъди от всички страни. Ползвам този повод, за да взема бележки от последните два дни, да вземем всички бележки последните два дни. Парламентът е място, където се дебатира, където се обсъжда и където накрая се решава. Всичко, което влиза тук спешно, най-вероятно е грешно. И трябва да го имаме предвид, когато тепърва ще разсъждаваме по тези законопроекти. Последна дума. Мисля, че така, както е предложен този текст, е коректен по отношение на постоянните комисии. Мисля, че правилното място е в чл. 73 и да се отнася за законопроектите, внесени от народни представители, а не тези на Министерския съвет, защото те по дефиниция стоят определено време на сайта. И в заключение – няма правилник, който да е достатъчно силен и ясен по този въпрос. Той зависи от личната отговорност на всеки един народен представител, независимо дали внася законопроект, или се произнася Нека да вземем предвид включително няколкото „динени кори“, за които говорихме преди малко, включително това, което се случваше, защото най-голямата борба за справедливостта минава, естествено, през закона. Затова с благодарност към опозицията, че повдигна въпроса към този текст. Мисля, че той може да бъде гласуван с чиста съвест така, както е предложен от Комисията, и дебатът да продължи в чл. 73, където може

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да направя предложение за процедура за прекратяване на дебата с два аргумента. Единият аргумент е, че очевидно колегите от ГЕРБ продължават да бавят времето на взимане на решение в парламента. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) И вторият аргумент е, че това е предложено в съответствие със съгласуване с гражданските организации и този текст, в момента както е направен,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Правя обратно предложение, защото предложението е безсмислено, тъй като няма други желаещи за изказване народни представители. А, има един, който се е заявил, извинявам се. Така че, ако бъде гласувано, поне тези, които са се заявили, да могат да се изкажат. Второто нещо е, че дали някой бави, или не бави, всъщност изказването от трибуната е право на народните представители, дори да не кажа задължение, да защитават своите позиции. Опитът на което и да е мнозинство да заглушава изказванията от трибуната никога не свършва добре. И трето, много ми е интересно кои са тези граждански организации, които са съгласували предложението на госпожа Митева и на господин Славов?

НАЛБАНТ: Да, прощавайте. Не Ви видях за изказването. Но първо да подложим на гласуване дали да продължи дебатът. Моля, гласувайте предложението на господин Митев за прекратяване на дебата.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Не отричаме вота на залата, че прекрати изказванията по но господин Чолаков беше заявил изказване преди това и парламентарната практика, а и Правилникът дава възможност на заявилите вече изказване да го направят и след това да се прекратят по-нататъшни изказвания. В този смисъл моля да допуснете изказването на господин Чолаков като вече заявено предварително, преди да бъде направена процедурата, и от този момент нататък, след неговото изказване, естествено е, че никой друг няма да има право да се изказва. благодаря Ви, но вече гласувахме. Уважаеми господин Ананиев, ние гласувахме само прекратяването на дебата, но не сме гласували този член. Предложението на госпожа Росица Кирова за запазване на ал. 2 от чл. 26. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Кирова. Това е новият чл.

предложението на Временната комисия по чл. 25, който сега е вече чл. 26, което предложение беше изчетено. Гласували

се изменя по следния начин: „По искане на поне двама от членовете на съответната комисия председателят ѝ е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията, включително и за изслушване по належащи и текущи въпроси.“ Комисията не подкрепя предложението. „В чл. 26, ал. 1 към „Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на постоянните комисии.“, да се добавят думите „в определен от комисиите срок“, като целият текст да стане: „Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на постоянните комисии, в указан от комисиите срок.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 26, който става чл. 27.

Госпожо Председател, колеги! Като вносител на едно от предложенията с колегата Димитров, имайки предвид дебата, който беше вчера по време на заседанието на Комисията, ми позволете да направя едно редакционно „юридическа отговорност“ да се замени с „административнонаказателна отговорност по реда на Закона за административните нарушения и наказания“. И ще Ви кажа защо. Защото по действащото българско право в Наказателния кодекс има специален състав на престъпление за случаите, когато лице не изпълни законно разпореждане на орган на власт, да се носи наказателна отговорност. Надявам се, за да няма спор кой е приложимият ред, защото терминът „юридическа отговорност“ е родов термин и той е част от доктрината, от теорията на правото, затова да направим едно уточнение, ако бъде прието от залата, за да е ясно, че става дума за една санкция „глоба“ тогава, когато са нарушени тези конституционни задължения. И нещо много важно и забележка, която направихме в 45-ото и 46-ото народно всички парламенти, особено там, където е парламентарна формата на управление, има прието нарушение или престъпление „неуважение към парламента“, което или се преследва по наказателен ред, или по административноправен ред. Единствено българският парламент вероятно няма такъв механизъм за търсене на отговорност. Това даже, бих казал, може да е инструмент на опозицията тогава, когато управляващото мнозинство отказва по един или друг начин начин министри, премиери да ходят по комисии и да дават обяснения. Ние видяхме този дефицит, между другото, в 45-ото народно събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Славов, с цялото ми уважение към Вас, ако позволите да цитирам, категорично не съм съгласна с Вашето предложение. Вчера колегите от ДПС го обясниха, колегите от нашата парламентарна група го обясниха – и в първоначалния му вид, смятам, че е в нарушение с Конституцията и със закона с тази юридическа отговорност, както сте го разписали, и с това, което направихте като предложение – административнонаказателна отговорност. Защото Ви питам: кой ще издава акта, който ще издава постановлението за административнонаказателна отговорност, председателят на Народното събрание ли ще ходи в съда…? В тази връзка, позволете, чл. 80 от Конституцията на Република България казва, че длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни да се явяват пред парламентарните комисии и да им предоставят исканите от тях сведения и документи. Гражданите имат задължението, съгласно Конституцията на Република България, да се явяват в комисиите, но не и да свидетелстват, защото Народното събрание не е разследващ орган в тази връзка. Свидетелите имат съвсем други права в наказателния процес, включително и защита. А ако е обвиняем, сам знаете, че може да не дава обяснения, които го уличават в престъпление. Затова аз категорично съм против Вашето предложение и се радвам, че Комисията не го прие. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС реплика? Дуплика? Заповядайте. Колеги, вече разбрахме, че задължението на длъжностните лица и на гражданите да дават сведения и документи го има в самата Конституция – чл. 80. Има го и в нашия правилник в чл. 26 и доста често се налага, и може би занапред ще се налага, да го ползваме. Примерно, ако искаме да извикаме

В момента не се случва нищо. Затова и колегата Славов, пък и аз бях предложил, да сложим санкция. На На Комисията вчера основният проблем беше не дали ще сложим санкция, а кой ще я налага? Разгледахме два различни варианта, накрая аз и част от колегите изчистихме вариант, в който актът за установяване да бъде направен от председателя на конкретната комисия, тъй като той знае фактологията – какви документи са поискани,

с която да се наказват граждани, а това става в закон. Правилникът на Народното събрание е със силата на закон, така че аз смятам, че нямаме никакъв проблем да сложим тази санкция в съответния член. Затова ще зачета предложението за промяна на чл. 26, който предлагам да гласи следното нещо: „Държавните органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация, членовете на управителните и контролните органи на търговски дружества или юридически лица с държавно или общинско участие са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на постоянните комисии. Същото задължение имат и всички граждани, за които е налице обективна предпоставка да се предположи, че биха могли да разполагат с информация или документи. Лицата по ал. 1 нямат право да отказват поисканата им информация и/или документи с аргумент, че същата представлява определен вид тайна или подлежи на защита. Съгласно действащото законодателство, в случай че лицата по ал. 1 изрично посочат правното основание за необходимост от защита на съответния вид информация, комисията е длъжна да приложи предвидените от закона мерки в зависимост от конкретния вид защита на съответната информация. – на една трета от членовете на комисията председателят е длъжен незабавно да отправи искане до лицата по ал. 1 да присъстват на заседанието на комисията и да отговарят лично на поставените от нейните членове въпроси. Отказът на лице от ал. 1 да изпълни своето задължение по същата алинея или по ал. 3 от настоящия член съставлява административно нарушение по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, за което се налага глоба в размер на 2000 лв. за всеки отделен случай, а при повторно и при всеки следващ отказ – в размер на 5000 лв.“ Правим и легална дефиниция: „Отделен случай по смисъла на ал. 1 е всеки отказ на лице по ал. 1 да предостави сведения и документи, които са му поискани от комисията, или да се яви пред нея, когато е поканен по ал. 3,

„Актовете за установяване на нарушения по ал. 4 се съставят от председателя на комисията, а наказателните постановления се издават от председателя на Народното събрание (силен

Тази дискусия, която се провежда, колеги, поне ме ограмоти правно. Откъснал съм се от правната доктрина и от колегата Славов разбрах, че има знак за равенство между юридическа отговорност и административнонаказателна отговорност. Все пак имам някаква полза от днешния ден. Имам едно предложение – не знам каква е тази полицейщина, цел за наказание, която ни гони в момента? Колегата, ако го попитаме да повтори това, което изчете в момента, няма да може да го повтори. (Ръкопляскания Подкрепям искането на колегата Славов да фиксираме в едно изречение – колегата Славов да издава актовете, а колегата, който говори преди малко, да издава наказателните постановления, без право на обжалване. (Ръкопляскания от

обръщам към Вас! Да, виждам млади колеги, все още опознават Правилника, но нека да запомнят едно, че Народното събрание е законодателен орган. Тук, първо, имаме конституционно нарушение – това, което той предлага. Искам да се обърна към този колега да прочете внимателно какви са задълженията и правата на народния представител. Ние тук не можем да се превръщаме в трибунал. Аз съм учуден, че председателят на Народното събрание ще издава наказателни постановления. Извинявайте, това е смях. Второто нещо, с което искам да се обърна към Вас. Госпожо Председател,

това не може да бъде редакционна промяна, защото тук пет минути чете, спъваше се в буквите. Много Ви моля, обърнете внимание кога и по какъв начин се прави редакционна промяна, кога се променя смисълът на даден законопроект. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, госпожо Председател! Аз мислех да замълча, защото видях, че Комисията не е приела текста, тъй като той има много неясноти. Но това, което колегата в момента прочете, в мен като юрист възникват много въпроси. Призовкар ли ще назначим, колеги?! Ние трябва да назначим призовкар. Как ще доказваме, при положение че ще глобяваме хората, които не са се явили, с две, три или пет – вече не помня какво беше…? Ние трябва да докажем, че сме ги призовали, поканили по надлежния начин, защото с телефон и имейл…?! Тук става въпрос за граждани и юридически лица, не става въпрос само за министри и органи на държавната власт. Нека да четем текста коректно. Значи, ние трябва да назначим призовкар, да призовем полицията да ги доведе принудително, ако не се явят, и накрая, като за капак, председателят на комисията да напише акта, а председателят на парламента да издаде наказателното постановление. Аз това разбрах от текста. Колеги, нека да не превръщаме Народното събрание в нещо, което не е по Конституция. Според мен няма гражданин, министър или юридическо лице, което да не се яви, ако бъде поканено по надлежния начин, но да се превръщаме в това, което се предлага, според мен е, меко казано, некоректно и всъщност ще кара гражданите и юридическите лица, и органите, които биха ни съдействали, по този начин по-скоро да има отпор в това съдействие.

работим в момента, кой член забранява да се вкарват предложения тук, различни от редакционната поправка, бих изтеглил това предложение. Имаме два члена, на които можем да стъпим. Единствено чл. 84 позволява да се приеме някакво решение на заседание с едно гласуване, всички други заседания минават през две гласувания и съответния седемдневен срок между гласуванията, в които се слагат писмени предложения, тоест Правилникът има празноти, но никъде не противоречи на това, което в момента правим. (Силен шум.) Също

който да пречи председателят на Народното събрание да издаде наказателно постановление. Вече сме го коментирали и с него дали това е окей. окей. Има си ред на връчване на съответните документи и на събиране на съответните задължения. Ако ние искаме това Народно събрание и комисиите към него да работят ефективно,

Уважаеми колеги, нека да спрем сега със смеенето за малко, защото това никак не е смешно. Тази трагедия никак не е смешна и това, което се случва в това Народно събрание, никак не е смешно. На всички тук, в тази зала, хайде да не е, но на повечето от Вас Ви е ясно, че – няма да използвам тези думички – това предложение и тези предложения са… не може да стане това, което си го представяте. Обаче, хубаво е освен юридическите доводи, да обясним на българските граждани в каква посока разсъждава народното представителство в някои свои представители. Получи се много „представители“. Нека! Колеги, в това Народно събрание, в тази сграда трябва да си направим първо стая за задържания.

административнонаказателни функции с право на принудително довеждане, когато някой не иска да се яви, трябва да видим всички аспекти на това, което правим. А всички аспекти казват следното: освен че ще превърнем председателя в административнонаказващ орган, трябва да предвидим в този същия текст на този същия правилник и административнонаказателните мерки, тежестта на наказанията. Но това е юридическата страна. Аз се опитвам да обясня на българските граждани какво всъщност се крие зад тези термини. Зад тези термини се крият прости неща група хора, които ще задържат, защото на МВР ние не можем по сега действащото законодателство да възлагаме принудително довеждане – на Охрана на съдебната власт, дирекция „Охрана“ също не можем да ѝ възлагаме, тоест трябва да си направим орган за задържания и довеждания на лица, които не искат да се подчинят на този наш акт. На следващо място, като ги доведем тук, във времето, в което те ще бъдат лишени от право да се придвижват, поради наше решение, ще трябва да имаме място, в което да ги сложим, да ги задържим. И там има специални изисквания. Освен това, Като издадем наказателните постановления и глобите, трябва да намерим формата и да запишем формата, под която ще събираме тези глоби, казано на обикновен, човешки език. Тоест всички власти: Народното събрание – съд, административнонаказващи органи, призоваващи органи, полиция – всичко в Народното събрание. А бе, хора! А бе, аз не мога да разбера – ако „Вся власть Советам!“ е нашият нов девиз, ако наказанието е форма на парламентаризъм и нашият нов принцип на работа липсва ми госпожа Мая Манолова – тя ги обичаше тези неща. Вие ще извикате тук гражданин и ще го питате: „Болен ли си от СПИН?“, той ще Ви каже: „Да“, и Вие ще го публикувате на страницата на Народното събрание. Бе, за Вас не действа абсолютно нищо във връзка с охраната на личността, на правата ни като граждани! Това подхлъзване е начин на мислене. Аз се надявам, че няма да се случи като факт, като юридически факт, но че съществува като начин на мислене е притеснително и е страшно. Правя това изказване, защото не се събирам в представите си

Госпожо Председател, по начина на водене – ако може да водите заседанието, а не да правите някакви весели забележки. Това е бутилка, в която има чай, предлагам Ви да помиришете. Ако е алкохол, ще го изпия на екс. ПРЕДСЕДАТЕЛ Можете да го пиете със здраве, но по принцип и вода дори не се допуска в залата. За Вас е изключение и облеклото, и бутилката. (Шум и реплики.)

все мисли за арестуване. Може би той не успя да разбере, че тук няма предвидена норма да се задържа който и да било. Говорим само за административно наказание „глоба“. Човекът не идва, налага му се глоба. Никъде не става въпрос за задържане и всичко, което казахте, е несъстоятелно. Второ, това, което казвате, господин Манев, че ще питаме хората за конкретни техни лични въпроси, това е несъстоятелно. Тук говорим само и единствено за неща, които са свързани с дейността на комисията, с въпроси, които се разглеждат. Няма как да искаме от който и да било данни, които не са свързани с дейността на тази комисия. Моля Ви се, концентрирайте се и гледайте внимателно какво казваме. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, господин Бачийски Процедура. Дуплика – заповядайте. В залата настъпи вълнение,

намекът за моето битие ще го обясним, за да стане ясно на хората, нали, че съм работил повече от 13 години в полицията и съм един от първите офицери в Съдебната охрана в България. Така че това ми е битието, за което Вие вероятно имахте предвид. Оттук насетне обаче да обясним. Има административнонаказателен процес. Този административнонаказателен процес е работа на юристите да Ви го обясняват как се случват нещата, как се движи едно производство по административнонаказателна преписка и така нататък, и така нататък. На мен не ми е това работата. Моята работа е само да обясним цветно на гражданите, че всъщност, когато вменявате задължителното участие на един гражданин – няма да се спирам върху юридическите лица, няма да се спирам върху другите там директори, държавни служители и така нататък, това е друга тема. Но когато вменявате на един гражданин да участва във водещ до административни наказания процес, Вие трябва да имате мерки за неговото наказване, за неговото осигуряване в този процес, за неговото присъствие, за начина, по който да го задължите да Ви предостави информацията. И всичко това, което Ви очертах, не е шега. Не е шега! Вие ще поискате от някой да Ви доведе този гражданин, ще поискате от някой да задължи този гражданин по някакъв ред да Ви предостави исканата от Вас информация. А що се отнася каква информация ще искате, Вие в това Народно събрание и във всяко друго има мнозинство, което може да си създаде временна комисия по каквото си поиска. И утре може да се създаде временна комисия за размера на обувките на гражданите в Република България и да ги задължи да дойдат и да кажат какви обувки носят. Вие може да поискате да направите дори постоянна комисия, която да се занимава с психичното състояние на народните представители и да го публикува – по този ред, по който започвате да се заигравате с правата Ви като народни представители. Днес за втори път, мисля, или за трети се изказвам за това, че че прекаляваме и прекаляват някои наши колеги с това да се определят като богоизбрани, да си слагат права и правомощия, които не са им присъщи. Разберете! Народното събрание е законодателен орган – и не го казвам на Вас, Вие го знаете, колеги, аз го казвам на гражданите – законодателен орган.

България): Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля Ви, нека да бъдем на висотата на тази трибуна. Достатъчно екзотични идеи се чуха тук, от тази трибуна.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като и моята процедура беше за прекратяване на дебатите, тъй като те станаха достатъчно екстравагантни. Ако трябва да цитирам един преждеговорящ, да не продължаваме да губим времето с някакви екстраваганти. В крайна сметка едно алтернативно предложение, което не е подкрепено от Комисията, беше последвано от едно доста по-екстравагантно. Искам да Ви напомня само, че чл. 80, ал. 2 на Правилника ни, където е ясно описано какво е допустимо и какво не е допустимо за предложения, които не са направени писмено

и реплики.) Обратното становище за прекратяване на дебата. Считам, че това, което в момента се разиграва, е срамно. Уважаеми дами и господа, много Ви е забавно, но имайте предвид, че всяка една минута от нашето време е платено от българския избирател, който ни е изпратил тук.

представители: за 119, против 38, въздържали се 12. Предложението е прието.

Уважаеми колеги, преди да напуснете залата, само да уточня – това е процедура, защото за първи път от толкова години ми се случва, преди да съм докоснал апарата за гласуване, той да ми дава вид гласуване за и против.

Уважаеми колеги, нека полека-полека заемем местата си. си. Направиха опит да оправят системата. Ще продължим.

Да изчакаме колегите да заемат местата си

си! Още една минутка ще изчакаме. Нека заемат местата си колегите.

Удължава се с времето за почивка. Добре. Един час преди края не може да се прави

Да, да, точно. Аз му казах, но той не ми повярва! обявения край на работното време не може да се иска удължаване. Аз правя обратно предложение – все пак да не удължаваме времето, краят да си остане 16,00 ч., както си е по Правилник, и да не го удължаваме. Да, благодаря Ви.

Гласуваме повторно последното предложение за прекратяване на дебатите.

Господин Свиленски, най-малкото защото сме в процедура на гласуване, това предложение не мога да го поставя на гласуване точно в момента.

да, да. Уважаеми колеги! Предлагам да приключим с чл. 26, защото там има текстове, които трябва да бъдат подложени на гласуване – неприетите от Временната комисия.

Госпожо Председател, и смятам съгласно Правилника, че трябва да прекратите заседанието, тъй като то беше удължено до 16,00 ч., а в момента вече е и една и две минути. (Ръкопляскания) Така че гласуването трябва да го продължим в утрешния ден.

16,00 ч. и сме в режим на гласуване, което председателят обяви тук, от тази трибуна. Това че режимът на гласуване се удължи повече от предвиденото в нашия правилник – за две минути, а вече не знам коя минута ние сме в режим на гласуване, не означава, че вече е минало 16,05 ч. по отношение на гласуването.

Не съм господин Цонев, а бих бил щастлив, ако мога да бъда. Госпожо Председател, исках да взема думата, но като че ли наляво Ви тегли погледът. Това няма значение! Предложението, което народният представител Свиленски направи, е ирелевантно, защото беше направено преди

Благодаря Ви, госпожо Председател. Процедурата е по начина на водене. Уважаеми колеги, иначе, винаги можем да затънем в процедурни хватки. Това е част от парламентарния дебат и от парламентарния живот. Ние днес не гледаме ли нашите правила, по които ще работим през следващите четири години? Всъщност какво правим днеска? Правим тук упражнения на тема – арести, административни наказания, не-юристи се упражняват по юридическа тематика и така нататък, Аз апелирам, госпожо Председател, този дебат да се води в рамките на процедурата и на нивото, на което трябва да е парламентът. Разбира се, че процедурата, която направиха колегите, не беше направена по реда на Правилника, тоест не може да се прави процедура, когато сме в режим на гласуване.

председателят трябваше да не дава думата, но тя беше дадена в хаоса, в тази шумотевица, то много лесно можем да решим въпроса искаме ли още два часа да гледаме нашите правила, или не искаме. Няма нужда от процедурни хватки – ти си прав, ти не си прав. Хайде да завършим гласуването и да решим: искаме ли днес още два часа, или продължаваме утре? Ама толкова е просто! Ние си гледаме нашия Правилник. Искаме ли го, или утре ще го гледаме? Благодаря Ви, господин Цонев. Цонев. Уважаеми колеги, нека да приключим с тази точка, след което да прекратим заседанието и да остане за утре,

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров с

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Петров. Гласували

Взимам си думите назад, защото не е внесено в необходимия срок в писмен вид. Подлагам на гласуване целия текст на чл. 27,